Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni vaatajad siin saalis ja interneti või televiisori vahendusel! Alustame 13. aprilli 2022. aasta infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll.

Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna ning keskkonnaminister Erki Savisaar. Head ametikaaslased, kui teile sobib, siis ma teen järgmise ettepaneku. Täna on viis registreeritud teemat. Kuna teemasid on natuke vähem [kui tavaliselt], samas ka infotund on natuke lühem, võiks siiski olla iga küsimuse juures üks täiendav küsimus ja kaks lisaküsimust. Kui see sobib, siis võiksime selle alusel töötada. Aitäh! Esimesena küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, talle vastab valitsuse liige peaminister Kaja Kallas ja teema on olukord riigis. Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Me kohtusime eile fraktsioonis Eesti Panga presidendi ja asepresidendiga, kes andsid meile ülevaate tulevasest majandusprognoosist.

töötasu kulutamise Eestis, kus see kasvatab meie majandust läbi kohaliku tarbimise. See summa oli selleks aastaks 150 miljonit – 5000 eurot inimese kohta ja arvestatud 30 000 inimesele –, mida Eesti riik maksab. Eesti Panga president ei osanud meile aga veel öelda, kust see raha tuleb, ja arvas, et ilmselt võetakse laenu. Küsingi, kas te saate meile siin konkreetselt öelda, millistest vahenditest kavatseb teie valitsus Eesti riigile teie poolt võetud kohustust finantseerida. Samas on ukrainlased ise öelnud, et nad saadavad suure osa sellest rahast pigem ära kodumaale oma lähedastele. Seega ei lähe sellest rahast enamik mitte meie majanduse kasvamisse tarbimise kaudu, vaid voolab Eestist välja. Kui nüüd valitsus kavatseb võtta sõjapõgenikega seotud kulutuste katteks laenu ning see raha läheb lõpuks suuresti Ukrainasse, mitte ei jää Eestisse, siis missugune on selle pikaajaline mõju Eesti majandusele? Kas meie lastele ja lastelastele jääbki vaid laenumaksmise kohustus? Ma tuletan meelde, milline vastuseis oli laenuvõtmisele siis, kui laen oleks läinud meie enda infrastruktuuri ehitamisse ja korrastamisse, ometigi oleks see jäänud aastakümneteks meile kõigile kasutada. See on imetlusväärne, kuidas te igas teemas leiate võimaluse põgenikke vaenata. Öelda, et majanduslanguses saab isegi olema majandus...

Aitäh! Peaministri katse näitab, et mikrofon töötab. Nii et loodame, et nüüd hakkas tööle. Mul oleks palve, austatud peaminister, et alustage otsast peale, ja ma palun, et ka aeg on otsast peale. Palun! Ma ütlesin seda, et ma alati imestan, kuidas te igas teemas leiate seose põgenikega ja võimaluse neid vaenata ja öelda, et kõikides Eesti probleemides on süüdi Ukraina sõjapõgenikud, keda me tõesti aitame. Ja aitame sellepärast, et Ukrainas on käimas täiemõõduline sõda. Need inimesed põgenevad sõja eest. Need on peamiselt naised ja lapsed, kes tulevad Eestisse ajutist varjupaika otsima. Me tõesti püüame neid aidata, nii nagu me püüame aidata Ukrainat ka kõikidel teistel viisidel, sest me soovime, et et kui meie peaksime abi vajama, siis seda abi teised meile ka annaksid, sest meie oleme teisi aidanud.Kui te küsite majanduse kohta, siis [võin öelda, et] majandusel on läinud siiani väga hästi. Tõesti, eelmise aasta majanduskasv oli 8,9%, mis ületab kaugelt seda, mis oli Lätis, Leedus ja Rootsis, kus oli 4,8%, või Soomes, kus majandus kasvas 3,3%. Selge on see, et sõjategevus toob kaasa majanduslanguse ja toob kaasa selle, et

ei tule. See kindlasti mõjutab ka kõiki meid. Küsimus, kust tulevad riigi tulud. Riigi tulud tulevad maksudest, mis laekuvad sellest, et Eestis makstakse makse, ja tulevad ka kõikvõimalikest laenudest, erinevatest kapitalituru instrumentidest. Laenu saab kasutada investeeringuteks, seda ei saa kasutada püsikulude katmiseks. Nii et ühtegi kulutust, mis on seotud sõjapõgenikega, ei saa katta laenu varal, vaid neid peab katma nendest tuludest, mis riigil on olemas, sest püsikulusid [teisiti] katta ei saa. Me oleme ette valmistanud lisaeelarve projekti, mis koosneb tegelikult kolmest osast. Üks suur osa on seotud Eesti enda kaitsevõime tugevdamisega, sealhulgas elanikkonnakaitsega, võimaliku

vaid vastata küsimustele. Mina küsisin informatsiooni, mida ma ei saanud Eesti Panga presidendi ega asepresidendi käest, ka nemad ei teadnud. Need on teemad, mida avalikkus väga teravalt väga teravalt jälgib. Avalikkus, Eesti inimesed on minu käest neid asju küsinud ja see on see koht, kus mina saan neid küsimusi peaministrile edastada. Me keegi ei vaena sõjapõgenikke ja ka need inimesed ei vaena sõjapõgenikke. Aga kui inimene, ema, kirjutab mulle, et tema lapse hambaravi lõpetati,

Head ametikaaslased! Kõigepealt, ei, ma ei tee teile märkust ja ma ei teinud teile märkust ja ma ei tee ka hetkel vastajale märkust. Aga ma tahan öelda, head ametikaaslased, et ma mäletan, kuidas mõned ajad tagasi oli siin saalis reegel,

Samas kõik, kes vähegi asjast teavad, teavad ka seda, et Soomest saadud gaas on suuresti Vene päritolu, ehk see puhas nägu, mida me väljapoole kommunikeerime, ei ole tegelikult üldse puhas. Samal istungil ütles Eesti Gaasi esindaja, et aprillis-mais Venemaalt gaasi tõepoolest otse Eestisse ei tule. Vajaduste katteks kasutatakse aga muu hulgas varusid, mis on varasemalt tallele pandud – see on Venemaalt juba varem ostetud gaas. Tulevikuperspektiividest rääkides oli tema mure, et hiljemalt juunist tuleks eelolevaks talveks muretseda uusi varusid, sest muidu oleme hiljemalt jaanuaris-veebruaris olukorras, kus mahutid on tühjad ja ei ole millegagi kütta. Hetkel ei ole muud varianti kui see, et juba juunis peaks hakkama uuesti Venemaalt gaasi ostma, sest muidu juhtub see, mida ma just enne ütlesin. Need on tema sõnad. Teie LNG-laeva projekt on suuresti õhku kirjutatud. See võib, aga ei pruugi kütteperioodi alguseks siin olla. Samuti otsib Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson paaniliselt üle maailma LNG‑tarnijaid, et isegi kui see laev seisab Paldiskis kai ääres, mida veel olemas ei ole, siis selle mahutites oleks gaasi. Kõik see on üliväga orade ja noatera peal projekt. Kas teil on mingi plaan olemas? Mis saab Eesti tööstusest, Eesti inimeste majadest ja korteritest? Kas need peavad jaanuaris-veebruaris külmaks ja kütmata jääma? Mis on teie plaan kõige mustema stsenaariumi korral? Kaja Kallas, palun! palun! Aitäh! Tõesti, me oleme teinud valitsuses põhimõttelise otsuse, et meie ei soovi Vene sõjamasinat finantseerida. Kui arvestada seda, et kõige suurem osa Venemaa eelarvest tuleb erinevatest energiakandjatest, olgu see nafta, gaas või kivisüsi, siis meie hinnangul peaksid need olema sanktsiooni all üle terve Euroopa, just selleks, et me seda sõjamasinat ei finantseeriks. Ja tõesti, Eesti tasemel me oleme selle otsuse teinud. Gaasimolekulide puhul, mis praegu on seal gaasimahutis, ei ole võimalik eristada, mis on tulnud kust, aga

gaasi ja mitte osta seda Venemaalt. Seejuures peab ütlema, et Eesti kogutarbimine on 5 teravatt-tundi, nii et

teistelt pakkujatelt, kui seda on Venemaa, täita sellega gaasihoidla ja saada siis talvest, rasketest aegadest selle abil üle.

lihtsalt julmalt valetate. Tegelikult võib tõtt olla selles ütlemises, et me vaename praegust valitsust, sest praegu on Eestis üks kõigi aegade kõige kehvem ja rahvavaenulikum valitsus. Aga põgenikke vaenab ikka tänane valitsus ja Reformierakond, kes kohtleb neid oma rahastajate, suurtööandjate orjatööjõuna ja käsitleb sõja hirmus, hirmutegude eest põgenevaid naisi-lapsi kulutatava materjalina suurtöövõtjatele nende kasumi suurendamiseks. See, mida te teete, on küüniline, moraalitu ja alatu. Aga ma tuleks ikka rahateemade juurde tagasi, mul on ka sellega kokkupuudet olnud varasemas elus. Te Te siin jälle, üldse mitte tõele truu olles, seletasite, kuidas laenu ei saa kulutada püsivateks kuludeks, vaid ainult investeeringuteks. No ühtegi seadust või reeglit,

Seesama Eesti Panga prognoos ütles veel enne lisaeelarvet, et Eesti järgmise aasta eelarve miinus on kuskil 2,7%,

et te ütlete niimoodi, et te vaenate, on päris jõuline. Hea, et te olete selles suhtes nii avatud.Nüüd laenust.

eelarves. Vaatame varasemaid kriisidest väljatulekuid. [Põhjus], miks meie tulime hästi välja finantskriisist, miks me tulime hästi välja varasematest kriisidest, oli see, et võrreldes Läti ja Leeduga ... Te suudate samal ajal rääkida ja kuulata. Vau! See on päris suur oskus. Aga miks Eesti tuli sellest tugevalt välja, oli see, et me läksime sisse suure puhvriga, meil olid reservid kogutud tol ajal, kui Reformierakond oli valitsuses. See ongi see oluline aspekt. Ka inimesed ütlevad, et tuleb koguda mustadeks päevadeks, sest siis, kui tulevad rasked ajad, on millegagi neid probleeme, muresid katta.

teie peate vastama. Pöörab ta pead või mitte, sellest ei tasu välja teha. Palun, teil on üks minut aega. Ma lihtsalt pean seda väga imelikuks,

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Me lihtsalt omavahel avaldame imestust, kuivõrd faktidega vabalt ringi käiv ja rahandusest mitte midagi taipav inimene te olete. Te ei tea seda, et see 1,2 miljardit oli Rahandusministeeriumi prognoos, mis ei pidanud paika. See ei võtnud arvesse pensionireformi ja mitmeid teisi asjaolusid, mis hiljem realiseerusid ja sisuliselt suurema osa sellest nii‑öelda miinusest kustutasid. Kui te sellest peaministrina ei ole aru saanud ega arvesse võtnud hilisema rahadega ümberkäimise suhtes, siis ausalt öeldes võtke kätte ja minge ometi sellest ametist ära. Minu küsimus on aga seotud gaasiga. Eesti Gaasi esindajad on meile fraktsioonis öelnud väga selge sõnaga, et see LNG‑projekt sellisel kujul, nagu ta praegu valitsuses arutusel on olnud, ei taga Eesti gaasiga varustamist. Ei taga. Alexela esindajad on öelnud, et nad ootavad riigilt garantiisid. Nad ei hakka ehitama mingit kaid ega tegema muid investeeringuid, kui riik ei taga, et LNG kasutamine jätkub ka pärast Ukraina sõja lõppemist või muu gaasikriisi möödumist. Põhimõtteliselt teame me ka seda, et Paldiski Põhjasadamas on olemas juba gaasi töötlemise võime ja gaasi vastuvõtu võimekusega kai, mis kuulub aga mingitele Ukraina oligarhidele. Neid asjaolusid te kas ei tea või te vaikite need maha ja räägite meile mingit ilusat roosat muinasjuttu, nagu teil kombeks on. Nagu te oleksite valitsuses kõik asjad paika pannud ja muretsemiseks ei ole põhjust. Meil siin on muretsemiseks põhjust küllalt ja samuti Eesti inimestel. Kaja

et te olete kirjutanud eelarvesse tühjad kärped. Tühjad kärped, ise möönate. Teie poeg Martin Helme on möönnud mitmes saates, et jah, oligi bluff. Oligi bluff ja oligi tühi eelarvekärbe ja läksime täiesti selgelt valetama. Sellist kärbet tegelikult ei olnud tehtud ega olnud ka plaanis teha, küll aga tehti selle vastu kulutusi. Seda te olete kõik ise möönnud, nii et ma ei tea, milles teie mind küll süüdistate, kui te niimoodi ütlete.Nüüd, mis puudutab gaasi,

on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kaalunud erinevaid projekte, sealhulgas seda Põhjasadama projekti, mis on kõige kiiremini valmiv, ja need analüüsid, mis valitsuses on esitatud, on näidanud, et kõikidest projektidest kõige kiiremini saaks valmis Paldiski haalamiskai, haalamiskai, mis annaks võimaluse võtta vastu veeldatud maagaasi. Oluline meie jaoks on see, et see võimalus tekiks juba selle aasta sügisel, just sellepärast, et oleksime talvele vastu minnes varustatud piisava hulga gaasiga. Eesti energiatarbimises üldiselt gaasi osakaal ei ole väga suur, see on 7–9%, aga siiski, kuna see on seotud paljude tööstustega, see on seotud ka kodumajapidamiste soojuse, kaugküttega, siis igal juhul peame need võimalused looma, et gaas või alternatiivne allikas oleks olemas. Sellepärast me sellised otsused oleme ka teinud, et neid samme astuda.

probleemi ja kas küsimus on saanud piisava vastuse, et selle käsitlemine lõpetada. Mõlemas osas on teil kaalutlusõigus. Ma väga tunnustan teid selle eest, et te juhtisite meie valitseja tähelepanu sellele, et siin osundamine meie infotunni küsijatele, kas ta pöörab pead vasakule või paremale, ei ole asjakohane küsimusele vastamine. Ma kiidan teid selle eest ja palun neidsamu momente jätkata, ning lisan veel seda, et

sellele vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Teema on sõjapõgenike haridus. Üllar Saaremäe, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Esmalt ma paluksin, et te teeksite, kui võimalik, lühikese ülevaate olukorrast teie valdkonnas, eriti praegusel ajal, kui Eesti Vabariiki on tulnud kümneid ja kümneid tuhandeid sõjapõgenikke, nende hulgas koolilapsi, lasteaialapsi. Mis on need suurimad probleemid ja takistused? Ja konkreetsemalt: kas midagi tehakse ja mida tehakse selleks, et kohalikud omavalitsused ei suunaks õpilasi venekeelsetesse koolidesse? Kas valitsus kasutab teatud mehhanisme või laseb asjal sündida omavalitsuste tahte järgi? Liina Kersna, palun! Aitäh, hea küsija! Ma kontrollin, kas mikrofon toimib. Toimib, te kuulete mind. Tõesti, eilse seisuga on Eesti haridussüsteemi registreeritud 2888 nendest 70% on üldhariduses, 22% on läinud alusharidusse, 5% gümnaasiumidesse ja 3% kutseharidusse. Kui vaadata õppekeele järgi, siis 67,6% kõikidest nendest lastest on läinud eestikeelsesse haridussüsteemi, 11,5% keelekümblusmetoodikal põhinevatesse põhinevatesse lasteaedadesse ja koolidesse ning 20,3% on eilse seisuga läinud venekeelsesse haridussüsteemi ehk venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse. 17 last ehk 0,6% on läinud ingliskeelsesse haridus[süsteemi]. Riik on öelnud kohe algusest peale, alates sõja algusest, kui me teadsime, et siia hakkavad sõjapõgenikud tulema, et on väga oluline, et sõjapõgenikest lapsed suunatakse eelkõige eestikeelsesse haridussüsteemi. Me toetusime seda soovitust andes ka [siinse] Ukraina kogukonna enda soovitusele, et need lapsed läheksid eelkõige eestikeelsetesse haridus[asutustesse]. Näeme täna, et enam kui 67% ongi eestikeelses haridussüsteemis, haridussüsteemis, aga 20% on siiski venekeelses haridussüsteemis. Ma arvan, et üle 20% ei tohiks lasta sellel protsendil kasvada. Ja miks? Miks on oluline, et lapsed oleksid just eestikeelses haridussüsteemis? Eelkõige seetõttu, et eestikeelses keskkonnas õpivad õpivad lapsed Eestis riigikeele oluliselt kiiremini ära. Vaatame venekeelsete koolide eesti keele teise keelena need on dramaatilised. Need on tõesti väga-väga halvad. Me ei ole suutnud – ja siin tasub loomulikult meil kõigil, kes me oleme riigivalitsemise juures olnud, peeglisse vaadata, miks me ei ole suutnud – tagada venekeelsetes koolides piisavalt eestikeelset õpet. [Tagajärg] on see, et näiteks neljandas klassis vaid 40% lastest tegi ära kõige elementaarsemal tasemel, A1-tasemel eesti keele kui teise keele eksami ja vaid 19% neist tegi ära rääkimise osa, neil õnnestus rääkimise osa [läbida]. Seega on hästi oluline, et lapsed oleksid eestikeelses haridussüsteemis, et nad võimalikult kiirelt omandaksid eesti keele. Tegelikult täna koolidega suheldes ütlevad need eestikeelsed koolid, kuhu lapsed on jõudnud, ja ka lasteaiad, et lapsed sulanduvad väga kiiresti,

vastuses keskenduda, on järgmine. Nimelt, õpetajate nappus ja alla arvestust olev palgatase – eriti nüüd, kui koormused kasvavad.

et lapsevanema soov on otsustav, kuhu laps suunatakse. Kui lapsevanem ütleb, et ta tahab, et tema laps läheks venekeelsesse haridusasutusse, siis kohalik omavalitsus, kui tal on sellises koolis või lasteaias kohti, peab seda kohta ka

Investeeringud eestikeelsesse haridusse. Juba kokkulepitud eelarves me saime eestikeelse hariduse tegevuskava tegevusteks

teame, et juba täna on väga paljudes eestikeelsetes koolides teise emakeelega lapsi. Keelekümblusmetoodika on teaduspõhine metoodika selleks, et last kiiresti integreerida eestikeelsesse haridussüsteemi. Nende koolide arv tõenäoliselt kasvab ja me kindlasti peame neid koole toetama, et nad saaksid kenasti hakkama. Mul on hea meel, et juba täna on Eesti koolid võtnud tööle 80 Ukraina sõjapõgenikust töötajat. Nendest 30% töötavad õpetajatena, sealhulgas ukraina keele ja kirjanduse õpetajana, aga ka matemaatika- ja klassiõpetajana, ja 39% neist on võetud tööle õpetaja abina. Nii et kindlasti on ka Ukraina sõjapõgenikest haridustöötajad oluline ressurss, kes saavad olla koolides abiks. Ja

Liina Kersna, palun! Esiteks on ta öelnud, et palun lubage, võimaldage meie lastel osaleda Ukraina riigi loodud distantsõppe platvormil ukrainakeelses õppes. On palutud, et me kaasaksime Ukraina sõjapõgenikest haridustöötajaid meie haridussüsteemi, pakuksime lastele psühholoogilist tuge ning võimaldaksime õppida ukraina keelt ja kultuuri.Tõesti, Tõesti, Ukraina riik on pannud toimima väga mastaapse distantsõppe platvormi. 10 500 Ukraina kooli on selle distantsõppe platvormiga liitunud. Täna on [Eestis] neid lapsi, kelle vanemad eeldavad, et nad on siin lühiajaliselt, ja nad osalevad distantsõppe kaudu oma kooli õppeprogrammis. Kõik lõpuklassid saavad selle distantsiõppe kaudu ka lõputunnistused.

ja neist alla 3000 on meie hariduse infosüsteemi registreeritud. Jah, võib tunduda väike protsent, aga võrreldes väga paljude teiste Euroopa riikidega me tegelikult oleme väga kiiresti saanud juba tuhanded lapsed ametlikult meie haridussüsteemi integreerida. See tulemus on tegelikult päris hea. Aga oluline on see, mis juhtub sügisel, sest Eestis on põhiharidus kohustuslik haridusaste. Need lapsed peavad hariduse omandama

Eestist pagulusse läinud inimesed asutasid seal eesti koole, mis olid kaugelt rohkem kui ainult nende laste hariduse jaoks olulised, suudame me ka Eestis teha ukraina kooli ja ukrainlasi toetada-aidata.Aga minu küsimus on hoopis [teisest] valdkonnast. Kui teie fraktsioon oli opositsioonis, siis te olite väga negatiivne ja ütlesite, et koalitsioon ei tee piisavalt [palju] eestikeelsele haridusele üleminekul, ja ka praegu see probleem, mis tõstatati, et üldse on võimalik endiselt minna. Ma eeldasin küll, et kui Reformierakond võimule saab,

opositsioonis olev Keskerakonna liige, endine vallavanem, küsis, millist probleemi me lahendame selle otsusega: kas maja on amortiseerunud, kas lapsi on vähe ja te otsite kokkuhoiukohti või me maksame kätte vene kogukonnale Putini sõja eest Ukrainas?

Aitäh! See tõesti ajab kohe naerma, et nii pikalt, aasta aega. Aga mis me oleme selle aasta ajaga teinud? Esiteks, esimest korda on olemas detailne ja põhjalik eestikeelse hariduse tegevuskava. Mitte kunagi varem ei ole sellist tegevuskava tehtud ja sellepärast me olemegi olukorras, kus vaid 19% neljanda klassi õpilastest venekeelsetes koolides suudab eesti keeles kõige elementaarsemal tasemel tasemel rääkida. Ei ole olnud riigil konkreetset plaani, kuidas lõhkuda klaaslaed noorte ees, kes ei suuda rääkida korralikku riigikeelt. Esiteks oleme teinud eksperte kaasates põhjaliku eestikeelse hariduse Teiseks, sellest õppeaastast alates ehk eelmise aasta septembris me tegime esimest korda toetuse eestikeelsetele koolidele, kus on juba täna rohkem muukeelseid lapsi. Me ju tahame seda, et teise emakeelega lapsed läheksid eestikeelsesse haridussüsteemi. Me näeme, et selline trend ka on, lapsevanemad usaldavad eestikeelset lasteaeda ja eestikeelset kooli, nad aina enam panevad oma lapsi eestikeelsesse haridussüsteemi. Aga me ei ole riigina toetanud eestikeelset haridussüsteemi, selleks selleks et [koolid] hästi hakkama saaksid nende muukeelsete lastega. Kindlasti [need õpilased] vajavad rohkem tööd, rohkem panustamist, väiksemates gruppides õppimist, rohkem eesti keele õpet. Tegime sellise toetuse selle [õppe]aasta septembris. Me suurendasime Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppekohti just nimelt selliste õpetajate tarvis, kes suudavad õpetada eestikeelses haridussüsteemis muukeelseid

Me kindlasti tahame selle kooli hästi korda teha, aidata nii sisuliselt kui ka vormiliselt. See on kool, kus 70% õpilastest on muu emakeelega ja 30% on eesti emakeelega, aga see on eestikeelne kool. Lisaks saime kokkulepped nii Kohtla-Järve teise põhikooliga kui ka Narva suure põhikooliga – mõlemad tegutsevad praegu venekeelsete koolidena –, et nemad lähevad üle varajase keelekümbluskooli metoodikale. Nii et ma arvan, et

palun! Tänan, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Tund aega tagasi me kuulsime siinsamas väga tähendusrikast president Zelenskõi pöördumist. Zelenskõi ütles väga olulised sõnad, et kui Euroopa raiskab aega, siis see on kasulik Venemaale. Nüüd viimastel päevadel on samuti Zelenskõi pöördunud lääneriikide poole, öeldes, et kui Ukraina saaks piisavat relvaabi, siis oleks võimalik Mariupoli linn piiramisrõngast vabastada.

Sellestsamast Mariupoli linnast on viimastel päevadel tulnud ka teateid võimalikust keemiarelva kasutamisest Venemaa poolt. Sellele on

Küsimus on lihtsalt selles, et kui nüüd näiteks keemiarelva kasutamine leiab kinnitust ja see saab ajendiks läänepoolsele

Kõik need ohvrid on olnud liiast, kõik, kes on Ukraina sõjas langenud. Mitte kunagi ei tohi meelest lasta seda, et Venemaa läks Ukrainale kallale – täiesti rahumeelsele, sõltumatule, iseseisvale riigile – ja selle tagajärjel on hukkunud väga palju inimesi nii Ukrainas kui ka Vene poole peal. Ma olen absoluutselt nõus teiega, et senikaua, kuni see sõda kestab, ei ole lääneriigid teinud piisavalt. Seda me oleme kogu aeg rääkinud. Meie Eestina andsime Ukrainale abi juba detsembris. Me andsime relvaabi juba detsembris ja oleme seda kogu aeg jätkuvalt andnud. Me oleme oleme andnud ka humanitaarabi, oleme poliitiliselt toetanud. Nüüd, mis puudutab relvaabi, siis mina olen rääkinud erinevate NATO riikide juhtidega – need on olnud suuremad riigid –, et vaadake, väike Eesti oma 1,3 miljoni elanikuga saab anda kõike seda, mida me anname. [Põhjus,] miks ma näiteks NATO tippkohtumisel lugesin ette konkreetselt absoluutnumbrites relvastuse, mida me oleme Ukrainale andnud, [on see,] et suured riigid mõistaksid, et riik, mis on meist 65 korda suurem,

ammu ületatud – need õudused, mida me näeme, ja me tegelikult ei ole näinud veel pilte Mariupolist, mis on ilmselt veel hullemad kui Butšas. Me näeme ka seda, et Venemaa muidugi saab aru, et piltidel on mõju, ja üritab varjata seda kahju, mis on Mariupolis tehtud. Aga igal juhul tuleks tegutseda kiiremini, mitte ainult teha otsuseid kiiremini, vaid ka need saadetised peaksid jõudma kiiremini kohale, sest Ukrainal on abi vaja praegu. Putin ei tohi seda sõda võita, sest sellel on selged järelmid mitte ainult Ukrainale, vaid tegelikult tervele Euroopale. Ja Ja nüüd täiendav küsimus. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh! Eesti on tõepoolest ilmselt ühe elaniku kohta võttes riik, kes on Ukrainat kõige rohkem toetanud. Aga lääneriikide puhul ikkagi tekib see küsimus, kelle või mille taga see on, et nad ka tegelikult astuksid selliseid samme, mis selle sõja

väga halbu, väga rumalaid samme lääneriikide poolt. Näiteks aastal 2018, kui USA Kongress võttis vastu otsuse, et Azovi pataljoni, praeguseks rügementi, ei tohi varustada Läänes toodetud relvadega. Selle [tagajärg] on see, et sõja või täiemahulise sissetungi alguses Azovil Mariupolis puudusid modernsed õhutõrjerelvad, ja see on üks põhjuseid, miks Mariupoli linn on nii palju kannatanud.Need põhjendused, miks see keeld USA-s vastu võeti, olid täpselt sellised, mis absoluutselt kattuvad Venemaa narratiiviga, ehk tegemist on paremäärmuslaste ja neonatsidega. See ei ole ju ainult Ukraina [puhul Ukraina ei ole ainus riik, kus rahvuslaste kohta selliseid sõnu või selliseid narratiive kasutatakse. See on tegelikult terve Ida-Euroopa, sealhulgas ka Eesti

rääkides, kui halb on rahvuslus ja nii edasi. Tegelikult see on ju see, mis toetab Venemaa narratiivi ja mis kahjustab Ukrainat nii moraalselt kui ka sõjaliselt.

Kõigepealt, kõik lääneriigid on demokraatlikud riigid ja seal on demokraatlikud protsessid. Nende otsused sõltuvad sellest, kuidas see demokraatlik protsess läheb, ja sõltuvad ka sellest, milline on avalik arvamus. Ma siiski juhin tähelepanu sellele, et näiteks Saksamaa on teinud pretsedenditu otsuse, 30 aasta poliitika

see, mida Putin on 20 aastat ehitanud, öeldes, et Lääs on moraalselt alla käinud, ja Lääs on meeletu migratsioonisurve all. Tekitades olukorra, kus sõjapõgenikud massiliselt tulevad Ukrainast, saavad need kaks asja kokku, et tegelikult ongi suur migratsioonisurve. Mida ma võib‑olla tahaksin ka just teie erakonnale panna südamele, on see, et sõjapõgenikud ei ole tegelikult meie vaenlased, nad on sellesama sõja ohvrid. Me peame neid praegu aitama,

mitte meie vaenlased. See on minu arvates oluline. Kõiki selliseid asju tuleb tähele panna. See, nagu te ütlete, on väga õige, et üks Putini huvi on ju ka tekitada ühiskonnas [rahutust], destabiliseerida ühiskonda, tekitada seda, et me üksteise kallal kallal võtame, kuigi meie oht on tegelikult hoopis väljas ja me peaksime hoidma kokku just selleks, et olla valmis tugevalt reageerima, et koos aidata Ukrainat, et Ukraina saaks selle sõja võita ja see sõda kaugemale ei laieneks. Me saame teha ka seda, et veename veename oma liitlasi tegema rohkem, et aidata Ukrainal sõda lõpetada. Niikaua kui see sõda kestab, ei ole me teinud piisavalt. Ja nüüd kaks lisaküsimust. Peeter Ernits, palun!

tähendab umbes 300 grammi näo kohta, kui arvestada Euroopa Liidu elanikkonda tervikuna, ja võib teha arvestusi, kui palju Eestil on

ligi 14 miljoni euro väärtuses. Ma räägin puhtalt humanitaarabist. Sellest riigi panus on olnud 1,4 miljonit eurot, erasektor on panustanud 12,5 miljonit eurot, nii et see on

olemegi teinud koostööd nende suurte rahvusvaheliste organisatsioonidega. Aga toiduabist oleme rääkinud ka teiste liidritega, et kuidas teha rohkem, kuidas teha need humanitaarkoridorid,

me oleme, ma pean silmas Euroopat tervikuna, suhteliselt kehvakesti nende rakendamisega hakkama saanud. Suur hulk Vene panku on sanktsioonide alt väljas. Kaugeltki mitte kõik Vene pangad ei ole SWIFT-i süsteemist välja lülitatud ja naftast ja gaasist ei maksa tegelikult rääkida. Ega me ise ka pole väga palju paremini tegelikult ju toimetanud, kuigi mööndustega võib ütelda, et me oleme siiski Euroopat eest vedanud. Aga ma toon ühe näite, kuidas me tahtsime takistada Vene kaupade jõudmist Eestisse ja keelasime Vene registrimärkidega autode liikumise. Samas Saksamaa, Rootsi, Serbia ja teiste riikide numbrimärkidega autod võivad samamoodi neid kaupu tuua ning tegelikult ei ole muutunud mitte midagi. Sisuliselt pole tegemist isegi mitte poole munaga, vaid võib-olla veerandi või kümnendiku munaga. Nii et ilmselgelt oli see ebapiisav lahendus ja selline näiline lahendus. Sama lugu on meie gaasitarbimisega. Me oleme ütelnud, et me Vene gaasi ei tarbi, samas me teame, et eraettevõtted, kes gaasi sisse toovad, saavad keelduda Vene gaasi toomisest eelkõige siis, kui valitsus on selgelt kehtestanud sanktsioonid ehk keelanud Vene gaasi impordi. Vastasel juhul nad peavad neid pikaajalisi lepinguid täitma ja see gaas jookseb ikkagi ühel hetkel siia. Minu küsimus on: millal valitsus kavatseb Vene gaasi

eelarvest moodustab just tulu naftast, gaasist ja kivisöest, siis see on see koht, mille kaudu kõige rohkem saab seda sõjamasinat pitsitada. Sellest tulust omakorda 60% on nafta, nii et isegi rohkem kui gaas.[Põhjus], miks me oleme surunud neid sanktsioone Euroopa tasandil, on just see, et kui üks teeb ja teine ei tee, siis me ei suuda nende rakendamist tagada. Hea näide on gaas. Eelnevalt oli just küsimus, et kui selles Inčukalnsi gaasihoidlas on keegi teine ostnud Vene gaasi, juhul, kui meie paneme oma ettevõtjatele sanktsiooni, lähevad need molekulid seal ju ikkagi segamini. See ei aita, et meie seda üksinda teeme. Ja selge on see, et me oleme otsustanud, et loobume Vene gaasist.Ma tean seda probleemi ka, et ettevõtjad soovivad, et see sanktsioon oleks selgelt

praegu Vene gaasi Eestisse ei tule. Me oleme selle otsuse teinud. Kui on vaja, siis teeme veel eraldi sanktsiooni sinna peale. Aga senikaua me üritame ikkagi pressida, et tuleks üleeuroopaline sanktsioon – just sellel põhjusel, et oleks suurem mõju.

seda, et teisipäeval me käisime just üle, kuidas see rakendamine ikkagi toimub, kus meil on veel mingid lüngad ja kes kontrollib rakendamist. See on keeruline. Mida rohkem sanktsioone on, seda rohkem on erinevaid ametkondi, kes peavad nendega tegelema. Ja viimane asi, kui ma tohin sellega

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Raivo Tamm, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on Reformierakonna välissuhtlus. Raivo Tamm, palun!

See tõukub teie väljaütlemisest, et kuni Ukraina ei ole sõda võitnud, ei ole ükski sanktsioon olnud piisav. Ma arvan, et sanktsiooniks võiks nimetada ka välissuhtluse lõpetamist Venemaaga. 11 rahvasaadiku allkirjaga kiri saadeti välisministrile, et

Te saate jätkuküsimuses täpsustada. Esiteks olen ma väga sellel seisukohal, et Venemaa tuleb poliitiliselt isoleerida, väga selgelt anda sõnum, et Venemaa on paariariik ja temaga suhtlemisel ei ole mingit mõtet.

saatkonna asejuht, saadik on alles. Samamoodi on meil endal saadik Venemaal alles, see on siiski oluline, et sealt adekvaatset informatsiooni saada. Mina praegusel

Ja nüüd liigume edasi lisaküsimuse juurde. Selle esitab Kalle Grünthal. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud valitseja! Teie valitsuses on selline kaitseminister nagu Kalle Laanet. Ma olen temaga kokku puutunud kahel korral Mali teemal. Esimene kord oli 11. jaanuaril, kui ta oli ELAK‑is ja tuli rääkima sellest, et Malis ei ole Vene armeed ega ka Wagnerit. Lükkasin selle jutu ümber France Newsi videoavaldusega ja ka fotodega sellest. Teine kord käsitlesin ma Mali teemat siinsamas Riigikogu saalis, kui küsisin Kalle Laaneti käest, kas on midagi ette võetud nende kahe Hispaania sõduriga, kes tõmbasid puruks Mali sõjaväebaasis oleva Eesti rahvuslipu.Ja

"Kui sa seda Mali teema küsimust ei lõpeta, siis sinu pojal, kes teenib Eesti kaitsejõududes elukutselise sõjaväelasena, läheb halvasti."

Aitäh! Kalle Laanet on erakordselt südamlik ja kena inimene. Mul on väga raske uskuda, et ta teile midagi sellist on öelnud. See tundub pigem teie käekiri. Võib-olla ma eksin, aga minu teada olete teie jaganud näiteks minu kodust

selle siin ümber lükata, et see niimoodi ei ole olnud. Aga see tundub, jah, pigem teie käekiri. Kalle Laanetist ei usu ma eales, et ta on tulnud teid ähvardama, veel selliselt, nagu te seda siin esitasite. Kalle Laanet tegutseb kaitseministrina ja ta on valmis vastama kõikvõimalikele küsimustele.

ka hea kogemuse ja on olnud õige selles ajavahemikus, kui me seal oleme olnud. Nüüdseks oleme teinud otsuse koos liitlastega sealt lahkuda. Nii et jah, mul on väga raske teie etteheiteid uskuda. Ja Ja nüüd palun teine lisaküsimus, Martin Helme. Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Nüüd palun otse vaat. Ma jõuan välisküsimuseni ka, aga enne tuleb keskenduda. Mis puudutab Kalle Laaneti või Kalle Grünthali omavahelisi vestlusi, siis arvestades seda, kui süstemaatiliselt ja süüdimatult reformierakondlased alati valetavad, siis tuleb alati uskuda kõigepealt Kallet. Aga me enne siin rääkisime ja ma küsisin teilt, kas see metamorfoos sellest olekust, kui teile opositsioonis olles oli väga kallis eelarve tasakaal, nüüdsesse olekusse, kus eelarve on tõenäoliselt aegade kõige suuremas miinuses, oli ka valus. No ilmselt oli, sest te ei tahtnud seda teemat isegi adresseerida. et mul oli tühi eelarvekärbe. Vaadake, see eelarvekärbe pidigi tühi olema, sest see prognoos, see defitsiidi prognoos oli piinlikult vale. Piinlik peaks olema muidugi teil, et te seda valet kogu aeg korrutate ja elus püüate hoida, ja muidugi peab piinlik olema ka prognoosijatel. See prognoos ei realiseerunud ja juba täna me teame, et et meieaegne prognoos osutus kaks korda suuremaks, kui tuli tegelik miinus. Meie kõige suurem miinus oli 2020. aastal ehk koroona kõige rängemal aastal – umbes 5,5%. Ja 2021. aastal, mille kohta oli viimane minu tehtud eelarve, oli see 3,8%. Täna jõudis minuni Rahandusministeeriumi prognoos, mis näitab 2022. aasta miinust juba see on ilma lisaeelarveta, mis kahekordistab seda defitsiiti. Nii et teie valitsemise ajal on Eestil kõigi aegade suurim eelarvedefitsiit ja te ikka veel seletate siin midagi sellest, kuidas mina jätsin rahaasjad segamini. Mul on küsimus ka.

Esiteks, ma pean teile pettumuse valmistama, aga rahvusvaheliselt teie küll ei paku absoluutselt mingisugust huvi. Keegi teist seal ei räägi ja selle kohta ei küsi, nii et ei ole mul ka põhjust sellest midagi arvata.Aga tulles Eesti juurde, siis fakt on see, et siis, kui teie olite rahandusminister – ja need olid head ajad, ei olnud mingit kriisi –, oli eelarvedefitsiit 1,34 miljardit ehk 5% sisemajanduse kogutoodangust. Eelmisel aastal, kui tuli meie valitsus, suutsime me seda

oluline see, et te läksite väga süstemaatiliselt [tegema] rohkem kulutusi, kui tegelikult oli tulusid. Riigieelarve puhul keegi ei ole ju puudujäägi vastu, kui on rasked ajad. Ka meie riigieelarve raamseadusesse on kirjutatud see, et kui majandus tegutseb alla oma võimete, siis tuleb seda turgutada, ka laenude abil ja kõikvõimalikku puudujääki [aktsepteerides]. Aga probleem on selles, et teie tegite seda headel aegadel, kui turgutamist ei olnud mitte vaja, vaid oli vaja tegelikult vastutsüklilist tegevust. Seetõttu me läksime kahte väga raskesse kriisi

ja Leedul halvemini kui meil? Miks nad ei toibunud sellest nii kiiresti, kui Eesti toibus? Aga sellel põhjusel, et Reformierakonna valitsus oli kogunud puhvreid, oli kogunud reserve. Me läksime kriisidesse vastu ülejäägiga, mille tulemusel me tulime kergemini nendest kriisidest välja.

koroonakriis. 2021. aastal tehtud eelarve, mida ta just kiitis, et miinus läks ilusti väiksemaks, oli minu tehtud ja seal ei olnud istuval valitsusel asja, [nemad sellesse] ei puutunud. Ja puhvrite kulutamine, muide, läheb ka struktuursesse miinusesse. Aitäh! palun! Liigume edasi viienda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Anti Poolamets, vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna, teema on ukrainakeelne haridus. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud juhataja! Austatud minister! Ma alustan ajaloolise ekskursiga. Me teame Ukraina rasket ajalugu, me teame genotsiide – mitte ainsuses, vaid mitmuses –, mis on nende vastu toime pandud, ikka ühel eesmärgil, et hävitada ukrainlaste rahvustunne, hävitada võimalus riiklusele, hävitada kultuur. See algas ammu enne seda toorest kallaletungi.

Mida kiiremini nad koju saavad, seda parem. Nad kõik tahavad koju saada. On elementaarne, et me anname neile võimaluse – ja mängime ka ninanipsu ninanipsu kunagistele venestajatele – siin Eestis kohe ukraina keeles õppida, olgu see kaugõpe või mõni muu formaat. Esiteks, kui palju neid õpetajaid on, kes suudaks ukraina keeles õpetada? Ja kas on ka üks teie prioriteete anda lastele ukrainakeelset õpet kohe ja nüüd, mitte suunata neid vene kooli ja samamoodi mitte panna neid kohe rasket eesti keelt õppima, vaid [teha nii, et] nad tunneksid ennast koduselt ja saaksid varsti oma kodukoolidesse tagasi pöörduda? Liina Kersna, palun! Aitäh küsimuse eest! Esiteks, Ukraina ametlike andmete järgi on enam kui 950 haridusasutust saanud sõjategevuses oluliselt kannatada, 88 haridusasutust on täiesti maatasa pommitatud.

enamasti eestikeelsetes koolides paremini hakkama saada.Seda, et üks Euroopa Liidu liikmesriik teeks eraldi ukrainakeelsed koolid Ukraina sõjapõgenikest lastele, ei ole mina kuulnud. Näiteks kui oleme vist vist juba mitmendat korda kohtunud Euroopa haridusministritega ning oleme Ukraina sõjapõgenikest laste haridustee üle arutlenud ja praktikaid jaganud, siis

aga ka lätlased ütlevad ja on võtnud vastu eraldi seaduse, et alates sügisest tohivad sõjapõgenikest lapsed õppida ainult lätikeelsetes koolides, koolides, et nad kiiremini integreeruksid ja õpiksid ka [kohaliku] keele ära. Aga ma olen teiega selles mõttes nõus, et emakeelt tuleb hoida au sees. Tuleb kindlasti võimaldada neil õppida ka distantsõppe platvormil ja kindlasti heas kasutada ära siia jõudnud [sõjapõgenikest] haridustöötajaid, kes õpetaksid lastele ukraina keelt ja kirjandust. See on kindlasti oluline, sest me teame uuringutest seda, et kui lapse emakeel on toetatud, siis ta õpib ka teisi keeli paremini. palun! Ja nüüd täiendav küsimus. Anti Poolamets, palun! Aitäh! Ma kuulsin väga huvitavat vihjet sellele, et mitte keegi ei ole ukraina kooli asutanud, järelikult ka mitte Poola. Ma täpselt [kas see on nii], teie võib-olla ka kõiki detaile ei tea. Aga sellegipoolest minule meeldiks see mõte, et me oleme esimesed, kes näitavad kõige suuremat lugupidamist. Me anname neile suurepärast relvaabi, aga me võiksime Ukraina rahvale anda ka suurepärast keeleabi just teie valitsemise all ja olla uhked selle üle, et saame Ukraina haridusministrile ette

ja see hoidis nende vaimu üleval pärast rasket kodumaalt lahkumist ja hoidis üleval ka eestlust. Sama kehtib ukrainlaste kohta. Oleme esimesed,

Kindlasti me peame oluliseks, et lapsed saaksid õppida ukraina keelt ja kirjandust, ja kindlasti tagab riik võimalused, et lapsed saaksid osaleda distantsõppe platvormidel ka ukraina keeles. Koolid on eraldanud lastele arvuteid, ka raamatukogudes saavad saavad lapsed osaleda distantsõppel. Just hiljuti käisin näiteks Ristiku Põhikoolis, sealses raamatukogus oli kaks arvutit, mille taga Ukraina lapsed käivad vahepeal distantsõppe platvormil haridust omandamas. Ja loomulikult, niipalju kui Eestisse on jõudnud ukraina keele ja kirjanduse õpetajaid, saavad nad kõik rakendust. Kui nad soovivad töötada, saavad nad kindlasti rakendust, sest emakeele hoidmine on väga oluline.Aga ma olen

Eesti haridusest ja osaleda ühiskonnaelus. Keel on äärmiselt oluline selleks, et Eestis hästi hakkama hakkama saada, ja me tegelikult ju ei tea, kui kauaks ukrainlased siia jäävad. Üle 900 haridusasutuse on saanud sõjategevuses kannatada. Me tõesti ei oska seda öelda. Me peame olema valmis selleks, et need lapsed

ja laste arv lausa 56% aastaks 2040. Need on St Andrewsi Ülikooli demograafide uuringu tulemused. Kui tahame Ukrainale head, siis peame tegema kõik, et põgenikud naaseksid peale sõda kodumaale. Me peame aitama neid selles, mitte neid siia integreerima. Lastele tuleb anda just nimelt ukrainakeelset, mitte eesti-, ammugi mitte venekeelset haridust. Eesti keel olgu üks õppeaine, loomulikult üks oluline õppeaine, aga mitte see, et kogu haridus oleks eestikeelne. Laste eestikeelsesse kooli panemine kannab endas eesmärki nad siia põlistada ja nende vanemaid ära kasutada odavtööjõuna ja kannab endas just seda eesmärki, et nad ei läheks tagasi. Miks te olete sellise Ukrainat kahjustava tee valinud? Teie eelmisele vastusele lisan, et me ei pea tegema nii, nagu teevad teised riigid. Te väitsite, et ukrainakeelset haridust ei anta. Näitame, et meie oleme

nii kaua, kuni nad saavad minna tagasi oma kodudesse, tagasi Ukrainasse. Kõik sõjapõgenikud loodavad, et see juhtub võimalikult ruttu, et nad saavad võimalikult ruttu Ukrainasse tagasi minna. Aga me ei tea, millal päriselt nad saavad tagasi minna. Selleks, et nad saaksid Eestis oldud ajal tunda ennast hästi ja saada osa meie ühiskonnast, on oluline, et nii täiskasvanud kui ka lapsed, kes omandavad keelt palju kiiremini, omandaksid keele võimalikult ruttu ning läheksid Ukrainasse tagasi veel targematena, kui nad siia tulid. Ka rikkamana, ühe võõrkeele oskuse võrra rikkamana.

ka Ukraina haridusministrile kinnitanud, et loomulikult Ukraina saab oma lapsed tagasi. Aga nad saavad need lapsed tagasi veel rikkamana, kui nad siia jõudsid, sest need lapsed on saanud elementaarsed teadmised eesti keelest ja nad on saanud osa Eesti väga heast haridussüsteemist. Kui täna täna rääkida nende lastega, kes on meie eestikeelses haridussüsteemis, siis nad ongi väga rahul. Neile meeldib Eesti haridussüsteem. Ma usun, et meie koolid on valmis neid lapsi väga hästi vastu võtma ja neid toetama. Aitäh!

vastuste eest! Sellega on infotund lõppenud.